Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u združenoj humanitarnoj operaciji Europske unije "Triton" u Sredozemlju. Predlagateljica Odluke je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika za drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Izvješća ste primili. S nama je zamjenica ministra obrane gospođa Višnja Tafra. Zamjenice uvodno izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene gospođe zastupnice i zastupnici. Pred vama je danas u ovom Visokom domu Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u združenoj humanitarnoj Operaciji Europske unije "Triton" u Sredozemlju. Počevši od 2011. godine područje Sredozemlja je pod stalnim pritiskom uvjetovanim priljevom ilegalnih imigranata primarno iz Tunisa i Libije. Nakon prvog velikog vala ilegalnih imigranata generiranog Arapskim proljećem 2011. godine, njihov broj se smanjuje u drugoj polovici 2011. te tijekom 2012. godine. Međutim, novo drastično povećanje broja ilegalnih imigranata tijekom 2013. godine dovelo je do pokretanja operacije "Mare Nostrum" od strane Talijanske Republike, humanitarna operacija "Mare Nostrum" je pokrenuta kao odgovor na veliku humanitarnu katastrofu koja se dogodila u listopadu 2013. nedaleko od talijanskog otoka Lampedusa koji je više od 360 imigranata izgubilo život nakon potonuća broda. Tijekom 2014. područje Sredozemlja postala je glavna migracijska ruta za tisuće ilegalnih imigranata koji su iz Libije, Egipta, Turske, Grčke i Alžira pokušali ući u Europsku uniju. Kraj 2014. godine tijekom koje je broj ilegalnih imigranta dosegao kritičnu točku u usporedbi sa prijašnjim godinama označio je ujedno i kraj humanitarne operacije "Mare Nostrum". Prazninu nastalu završetkom operacije "Mare Nostrum" popunila je nova operacija Europske unije "Triton" koji je 1. studenog 2014. godine pokrenula Europska agencija za kontrolu granica Frontex. Operacija "Triton" se nadovezuje na rezultate operacije "Mare Nostrum" i njezin je temeljni cilj implementacija koordiniranih operativnih aktivnosti na vanjskim pomorskim granicama regije središnjeg mediterana kako bi se kontrolirali ilegalni migracijski tokovi prema Europskoj uniji te suzbile pogranične kriminalne aktivnosti. Zbog nestabilne sigurnosne situacije na sjeveru Afrike i uzorno je očekivati smanjenje broja ilegalnih imigranata na Sredozemlju u skorije vrijeme. Republika Hrvatska stoga mora doprinijeti ublažavanju potencijalne humanitarne katastrofe na Sredozemlju kroz mehanizme za minimizaciju, stradavanja imigranata u pomorskim nesrećama koje će biti dostupne u okviru operacije "Triton". unije će se usklađivanjem različitih vrsta operativnih aktivnosti kao što su nadzor granica i prikupljanje obavještajnih podataka usredotočiti upravo na ovaj problem sa konačnim ciljem unapređenja granične sigurnosti, operativne suradnje, razmjene informacija te identifikacija mogućih prijetnji rizika. U operaciji Europske unije "Triton" sudjeluje 14 država članica Europske unije zajedno sa trima državama partnerima koje nisu članice U okviru operacije sve države sudionice će pružati potporu talijanskim vlastima u provedbi aktivnosti nadzora pomorskih granica, sudjelovati u operacijama potrage i spašavanja osoba u nevolji na moru, razmjenjivati iskustva po pitanju ilegalnih imigracija sa ciljem razvoja učinkovitih mjera odgovora na ovaj fenomen, prikupljati i analizirati informacije s ciljem otkrivanja kriminalnih skupina povezanih sa krijumčarenjem ljudi te poduzimati druge mjere kako bi se ublažile štetne posljedice migracijskih pritisaka na Europu. U tom kontekstu ako bi se ostvarila mogućnost doprinosa Republike Hrvatske samoj operaciji koja će u istoj participirati s brodom Hrvatske ratne mornarice Andrija Mohorovičić koji je spreman za prihvat od 250 do 300 izbjeglica predlaže se donošenje Odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u združenoj humanitarnoj operaciji Europske unije u Sredozemlju na rok do 3 mjeseca. Uz članove posade broda Hrvatske ratne mornarice Andrija Mohorovičić i medicinski tim Oružanih snaga na brodu će biti i 6 policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova. Sudjelovanjem pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u ovoj operaciji Republika Hrvatska će se dodatno profilirati kao odgovorna i proaktivna članica Europske unije koja preuzima svoj dio tereta u odgovoru na migracijske pritiske na Sudjelovanje u ovoj operaciji komplementarnoj i sa ambicijom Republike Hrvatske u izgradnji i održavanju vlastite međunarodne vjerodostojnosti i odgovornosti te bitno doprinosi daljnjoj izgradnji političkog kredibiliteta Republike Hrvatske unutar O provedbi ove operacije Vlada Republike Hrvatske će izvijestiti Hrvatski sabor do kraja ove godine a na prijedlog odluke prethodnu suglasnost dala je i predsjednica Republike Hrvatske. Zahvaljujem. Hvala i vama. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika nezavisnih Grubišić, Kajin. Dami Kajin, nema ga, gubi pravo na raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Tomislav Ivić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana gospođo zamjenice ministra obrane, poštovane kolegice i kolege. Odmah u startu da kažem da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u združenoj humanitarnoj operaciji Europske unije Kao što smo čuli iz uvodnog obrazloženja zamjenice ministra ovu operaciju Europske unije pokrenuo je Frontex, Europska agencija za kontrolu granica radi očuvanja mediteranske pomorske granice U ovoj operaciji već sada sudjeluje 14 zemalja članica Europske unije i 3 zemlje koje nisu članice Europske unije, a primarni fokus ove operacije je nadzor granice ali će kao i u svim drugim pomorskim operacijama Frontexa spašavanje života biti apsolutni prioritet. Stoga naravno, ali i zbog svega ostalog, apsolutno dajemo potporu sudjelovanju Republike Hrvatske odnosno njezinih Oružanih snaga u ovoj operaciji. jasno i glasno reći da migranti koji budu spašeni na moru bit će prevezeni u talijanske luke, a talijanske vlasti će biti zadužene za njihovu registraciju i reguliranje zahtjeva za azil, a zaplijenjeni brodovi bit će uništeni. Čuli smo da u ovoj operaciji Republika Hrvatska bi trebala sudjelovati sa jednim brodom Hrvatske ratne mornarice, da bi na brodu trebalo biti do 50 pripadnika Oružanih 6 pripadnika MUP-a i medicinska ekipa i da bi na brodu moglo biti smješteno od 250 do 300 300 izbjeglica. Slažemo se i s tim da će na ovaj način Republika Hrvatska potvrditi svoju vjerodostojnost i kao članica NATO saveza i kao članica Europske unije. Ali ono što što želimo posebno istaknuti je činjenica da se u ovom prijedlogu nigdje ne navode financijski troškovi ovdje u prijedlogu odluke stoji da u državnom proračunu za sudjelovanje u ovoj operaciji nije potrebno osigurati dodatna sredstva što jednostavno nije točno. Svaka operacija košta, pa tako i ova operacija svake operacije poput ove, bez obzira jesu li u državnom proračunu osigurana sredstva ili nisu, se iskaže koliki će biti troškovi te operacije. Za ovu operaciju u državnom proračunu nisu osigurana sredstva nego je koliko čujemo i danas Vlada na sjednici donijela odluku da se iz pričuve za sudjelovanje u ovoj operaciji osigura 11,2 milijuna kuna. Dakle ne mala sredstva, ali kažem i bez obzira na ovo mi podržavamo ovu odluku ali molimo dakle da ubuduće kod ovakvih i sličnih operacija se uvijek iskažu troškovi operacije i zbog nas koji ovdje sjedimo u ovom visokom domu, ali i zbog hrvatske javnosti. Nema razloga da te podatke tajimo, skrivamo, pogotovo što vjerujem da će i ova odluka u Hrvatskom saboru biti donesena jednoglasno. Dakle da ne duljim dalje, klub HDZ-a će podržati sudjelovanje Hrvatske vojske odnosno pripadnika Oružanih snaga u ovoj operaciji. Hvala lijepa. Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika SDP-a Tanja Vrbat Grgić. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici, poštovana zamjenice ministra obrane. Glede ove točke dnevnog reda odnosno Prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u združenoj humanitarnoj operaciji Europske unije Triton u Sredozemlju koju je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada aktom 2. srpnja, a on već u sebi ima prethodnu suglasnost i predsjednice Republike Hrvatske kao vrhovne zapovjednice, želim odmah na početku reći da će klub SDP-a u Hrvatskom saboru podržati ovaj prijedlog. Čuli smo od predlagateljice akta da se radi o humanitarnoj akciji Europske unije te da bi Republika Hrvatska sudjelovala sa jednim brodom Hrvatske ratne mornarice, brodom Andrija Mohorovičić te do 50 pripadnika Oružanih snaga i 6 pripadnika Hrvatske policije u čijim bi se redovima nalazilo i medicinsko osoblje. Ova operacija ima prije svega karakter osiguravanja europske granice, ali i humanitarni karakter. Radi se o akciji vremenskim limitiranoj na 3 mjeseca i počela bi u kolovozu ove godine. Vjerujem da ćemo svi kako smo čuli od kolege Ivića u ovoj sabornici podržati prijedlog svjesni drame koja se posljednjih godina, posebno posljednjih mjeseci odvija u Sredozemlju. Sredozemlje je postalo groblje stotina i tisuća izbjeglica u potrazi za boljim životom unutar Europske unije. Mi kao zemlja koja ima još svježa sjećanja na ratna stradanja i na humanitarne katastrofe izbjeglica sa naših okupiranih i ratom pogođenih krajeva, svakako moramo danas pokazati solidarnost i sa razumijevanjem pomoći drugima u nevolji. Nitko ne bi napustio svoj dom, svoje rodno mjesto ili čak svoju obitelj iz puke obijesti nego jedino radi iznimno teških i ljudski neizdrživih i nesigurnih uvjeta za život. Stoga pokretanje operacije Triton početkom studenog prošle godine označuje završetak operacija same kontrole i spašavanja koje je provodila sama Talijanska Republika u međunarodnim vodama Sredozemnog mora. je omogućila Vladi Talijanske Republike da završi vojnu operaciju mare nostrum koja je započeta samostalno u listopadu 2013. godine nakon što je 366 migranata izgubilo živote u brodolomu u blizini otoka Lampeduze. Italija je završila dakle svoju operaciju mare nostrum, ali i dalje ispunjava svoje obaveze glede spašavanja na moru i nadziranja vanjske granice Europske Ova operacija se više ne provodi u međunarodnim vodama za razliku od prijašnjih operacija što smanjuje njezin opseg djelovanja i stoga možda i nije to najsretnije rješenje u ovom trenutku. Dok se ne nađe neko malo bolje i šire rješenje Triton će ostati za sada u talijanskim teritorijalnim vodama. Operacija Triton koju financira Frontex, Europska agencija za kontrolu granica, imala je u prvo vrijeme tek 5 patrolnih brodova i tri aviona od koji su dva aviona bila u u vlasništvu Talijanske Republike. Svakako to se pokazalo nedovoljnim obzirom na rastući broj potonuća i pogibije afričkim emigranata. Slijedom toga se ova akcija širi i zato se uključuje i Hrvatska, obzirom da su sve veći razmjeri humanitarne katastrofe koja se odvija na Sredozemlju. Radi se o akciji koje su države članice Europske unije, ali i neke nečlanice Unije kako smo čuli u obrazloženju priključuju na dobrovoljnoj bazi. Ipak vjerujemo da će hrvatski napori o očuvanju europske granice i u ovom slučaju pokazati se i biti prepoznati kao spremnost da se i sami priključimo schengenskom prostoru. Migranti koji će biti spašeni u moru prevozit će se i dalje i u talijanske luke, a talijanske vlasti bit će zadužene i dalje da ih registriraju i odgovore na zahtjeve za azil. Međunarodna organizacija za emigracije priopćila je nedavno da je broj emigranata koji su ove godine izgubili život u Mediteranu tijekom prelaska s afričkog na europsko tlo doseglo najvišu razinu razinu od početka 21 stoljeća. Sredozemlje postaje ogromna grobnica gdje umiru posljednje nade mnogih bespomoćnih ljudi prije svega iz Sirije i Eritreje, ali i drugih afričkih zemalja. Ovom prilikom također u ime Kluba zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru želim zahvaliti svim pripadnicima i pripadnicima Hrvatskih oružanih snaga koji koji u mnogim međunarodnim operacijama svojim iskustvom i znanjem doprinose spašavanju ljudskih života i očuvanju mira, te time daju nemjerljiv doprinos ugledu Republike Hrvatske u svijetu. Želim reći da se ponosimo vama. Još jednom na kraju klub SDP-a u Hrvatskom saboru podržati će ovaj prijedlog u nadi da ćemo tako doprinijeti tomu da Sredozemlje ne postane i grobnica humanosti i solidarnosti, vrijednostima na kojima danas prije svega treba počivati slobodna Europa. Hvala lijepa. Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a Boro Grubišić. Izvolite.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministra. I klub HDSSB-a će podržati ovaj prijedlog odluke o sudjelovanju naših Oružanih snaga i broda Andrija Mohorovičić u vodama sredozemlja, a u svezi aktualne problematike i migranata i izbjeglica koji odnosno EU u bijegu od raznih nedaća, prije svega ratnih nedaća i na azijskom, ali i na afričkom kontinentu. No, treba biti srazmjerno i promišljen, a i kritičan kada govorimo o o ovom problemu. Naime, nije EU jedina destinacija kamo imigranti, izbjeglice u svijetu odlaze. Znamo dobro da veliki broj imigranata odlazi i prema drugim zemljama, naročito prema Australiji iz zemalja jugoistočne Azije Bangladeša, Afganistana, Pakistana, Indonezije i još nekih drugih zemalja. Kada je kod nas bio u tijeku Domovinski rat i kada je bio moj grad Slavonski Brod bombardiran bio zračnim snagama bivše države, bilo topničkom vatrom u trajanju od 6, 7 mjeseci intenzivne, dakle kako se to negdje veli artiljerijske i zračne paljbe. U gradu je poginulo 28 djece da i to kažem, dakle jedan razred djece je poginuo i preko 200 civila je poginulo u Slavonskom Brodu. Tada su naša djeca koja su bila u to vrijeme na ljetnom raspustu, ferju, bila dobrim dijelom dakle primljena u zemlje također Europske unije, ali djeca, samo djeca i to u Belgiju, u Austriju, u Španjolsku. Evo moj sin je bio u Brižu dva i pol, tri mjeseca da bi izbjegli tu ratnu opasnost. Naravno da smo mi odrasli ostali u gradu i pomagali na drugi način u Domovinskom ratu kako tko. No, ovdje odlaze iz Afrike prije svega iz zemalja sjeverne Afrike odakle polaze brodovi sa kapetanima i posadom koja uzima masnu lovu za ili novac pardon na izrazu za prelazak na europsko tlo. Pa se čovjek onda priupita upravo onako kako sam ja rekao suvislo, ako netko može dati 5000 eura, 10 000 eura po osobi za odlazak iz svoje domovine, iz svoga doma na put u neizvjesnost brodom preko ili čamcima ili gumenjacima ili ne znam ni ja čime sve ne, preko Sredozemnog mora je li baš sve isključivo, dakle gospodarska migracija ili se radi o nečem drugom. Postoje li i drugi načini kako se osim slanja Oružanih snaga, dakle mornarice prije svega ali i zrakoplovstva u obliku aviona, zrakoplova i helikoptera kako se može zapriječiti ovaj problem. Recimo i upitajmo se je li i bez rata bilo migracija u Europsku uniju? Je, sa ratovima je ona povećana. Mislim da se radi i o posljedicama pogrešne politike i Europske unije ali i SAD-a prema ovim dijelovima svijeta. Slušao sam raspravu u Europskom parlamentu kada sam bio promatrač kako je EU pomogla muslimansko bratstvo u Egiptu za za tzv. za egipatsko proljeće sa 5 milijardi eura, 5 milijardi eura je dato. A danas se tom istom vođi toga proljeća sudi u Egiptu jel', gospodinu Mursi, dakle vođi muslimanskog bratstva. Zašto ja to govorim? Zato što mislim da se može i trebalo pomoći na drugi način, na samom mjestu događanja ili mjestu polaska te migracije. Što mi našim brodom, naša posada i naše Oružane snage rade, što je zadatak našega broda u operaciji "Triton"? Usput da spomenem da je Triton po grčkoj mitologiji Boga Posejdona i po legendi ima one osti u rukama, zapravo je eto mali Posejdon, dakle Bog mora po grčkoj mitologiji. Dakle, što mi radimo, što je naš zadatak? Naš zadatak je prihvat našeg broda i posade koja je opremljena i policijskim snagama i medicinskom ekipom, dakle prihvat i prijevoz imigranata. Je li to zadaća Oružanih snaga bilo koje države, ne samo naše? Prihvat i prijevoz imigranata? Pružanje medicinske pomoći i dovoz u talijansku luku, bilo u Lampedusa ili pak na Maltu ili neku drugu luku na Siciliji u Messinu ili ne znam ni ja gdje? Tko se pita u Hrvatskom saboru ili u EU kako djeluju i kako funkcioniraju oni koji su organizirani da prevoze imigrante, koliko novaca uzimaju i kako nema nikakve ni kazne ni nikakvih mjera represije prema njima? Da ne govorimo o pomoći ekonomskoj kako bi građani sjeverne Afrike i onih zahvaćenih ratom bili manje gospodarski ugroženi. Nego je ovo jedna mjera koja zapravo priznaje nemoć EU pred imigracijom i nemoć EU pred ljudima koji imaju kriminalne uglavnom dosjee i prevoze ljude. Zašto sam spomenuo u početku svoje rasprave Australiju? I Australija ima slične brige i ona je postavila odnosno uspostavila akciju koja se zove ne "Triton" nego suverena granica, a cilj suverena granica, a cilj je te akcije odvratiti posadu i da kažem kapetane brodova koji su organizatori i uzimaju veliki novac od toga da prevoze imigrante u Australiju. ako pak i uspiju da prođu onda ih smještaju u kampove za imigrante na Papui, Novoj Gvineji ili još na nekom otoku u Tihom oceanu gdje imaju ili nekakvu prilagodbu itd. I još su sklopile sporazum sa Kambodžom

Ja nisam za to da se nehumano postupa ili da se ne vodi briga o ljudskim sudbinama koje su strašne ne želim da gledamo površno na taj problem. Ne samo da Hrvatska daje brod ratne mornarice "Andrija Mohorovičić" u te svrhe i posadu i medicinsku ekipu i policijsku ekipu negoli evo ovih smo dana i svjedoci da EU distribuira da kažem na neki način ovaj broj imigranata u Europu na sve države EU. Pa je tako i Hrvatsku zapalo po tom nekom cenzusu 1200 imigranata primiti u RH. Kada uzmete Zakon o azilu o azilu RH i pravo na spajanje obitelji do trećeg koljena to otprilike znači da ćemo od 1200 imati 12 000 ljudi u Hrvatskoj, temeljem toga zakona. To je jedna Nova Gradiška. Istovremeno, znamo što se događa sa migracijom, odnosno emigracijom iz RH prije svega gospodarskom a prema zemljama EU, Irskoj, Engleskoj, Švedskoj, Njemačkoj itd. Dakle, problem je vrlo složen. Ali sjetimo se samo tih mlakih reakcija Europe i glavnih vodećih zemalja EU prilikom nastanka nastanka i početka Domovinskog rata u Hrvatskoj. Pa sjetimo se na kraju krajeva i nefunkcioniranja te Unije kod genocida u Srebrenici gdje su bili nizozemski "plavci" su bili i oni su mi rekli on the face of the place. I što se dogodilo? Pokolj, genocid. Dakle, ta neučinkovitost i i nesnalaženje čini mi se u vanjskoj politici i neodređenost politike EU dovodi do ovoga. Istovremeno čitamo komentare u medijima, doduše u medijima, pa i neki vojni stručnjaci kažu da bi Amerika u roku od 3 dana mogla skršiti svaku silu tzv. Islamske države ISIL-a bez izravnog kontakta. Dakle, kao što je to bio napad na Srbiju prije 15 godina tako se može izvršiti i napad na one koji proizvode rat u regiji Sirije, Somalije, Eritreje i drugdje po Bliskom istoku i sjevernoj Africi, rogu Afrike kako se voli reći za Somaliju. Zbog toga govorim, naravno da moja prethodnica, kolegica je to lijepo rekla i izrazila, naravno i ja izražavam žaljenje za svakim čovjekom koji nađe svoje mjesto u valovima mediterana ili uglavnom ga se ne može ni pronaći niti ima traga više od njega, ali EU mislim da, a Hrvatska je naravno dio toga, mislim da vodi premlaku politiku i politiku kojoj se ne vidi zapravo kraj, ne vidi se, ne sagledavaju se posljedice i ne vide se ciljevi te politike. To je trenutna i primarna, evo mi smo ovdje, imamo na tri mjeseca, je akcija našeg broda Andrije Mohorovičić. A što dalje? Što dalje Europa misli s emigrantima? Do kad će oni stizati u Europu? Koliko će ih stići, kakve će to imati posljedice na europsko gospodarstvo, na standard ljudi u Europi, na na mnogobrojne probleme koji se javljaju prilikom toga? Na kraju krajeva, nije li moguće da putem imigranata uđu i borci ISIL-a? Oni su u civilu na brodovima gumenjacima itd. Hoćemo li dobiti mi rat i u Europi na taj način? Hoće li se rat proširit? Znate li vi da je Hrvatska prema odluci Velikog kalifa unutar granica kalifata? Možemo se mi smijati, ali neke stvari se već jasno vide. Imate terorističke napade u bliskim zemljama. Dakle sve to skupa je vrlo složena stvar i onda mislim da evo ovakva mjera koja potpomaže tim uglavnom uglavnom ljudima koji su u nevolji i koji traže spas u Europi, naravno da ćemo zbog toga i zbog te humane kako kaže kolegica i zbog humanosti i solidarnosti biti za to da im se pomogne samo sve skupa mislim da je potrebno da se u Europi, pa nek bude i Hrvatska kad je već članica 28 i posljednja, jedan inicijator razmišljanja kamo to sve vodi? Jedne dalekosežne politike prema ovim zemljama koje su u nevolji i iz kojih stižu imigranti. Rekao sam da ćemo prihvatiti ovaj prijedlog, ali. Hvala lijepo. Hvala i vama. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Karolina Leaković, izvolite. u okviru rasprave o prijedlogu odluke o sudjelovanju Oružanih snaga RH u združenoj humanitarnoj operaciji EU "TRITON" na Sredozemlju. Ovako bi zapravo progovorila o kontekstu kojemu se odvija ova operacija i o tome smo naravno već imali prilike čuti i iz ranijih izlaganja. Ali željela bi zapravo upozoriti na odgovore koje EU na političkoj razini daje ili bi trebala i mogla davati u odnosu na humanitarnu tragediju na Mediteranu jer su upravo tim riječima dakle tragedijom i čelnici vlada odnosno država članica EU na svojim izvanrednom samitu u travnju 2015.godine označili strahote koje se svakodnevno događaju na Sredozemlju. Međunarodna organizacija za migracije precijenila je naime da bi nastavili se priljev migranata i ljudi koji bježe od ratnih strahota, od nevolja, koji su zapravo prisiljeni napustiti svoje domove i otisnuti se na put u nepoznato, dakle posebice iz zemalja Sjeverne Afrike svjesni da će na tom putu možda izgubiti živote. Dakle nastavili se ta dinamika njihovoga priljeva u EU pogotovo u južne države, dakle do kraja godine broj onih koji će izgubiti živote dosegnuti nevjerojatnih 30 tisuća ljudi. Dakle 30 tisuća nesretnih muškaraca, žena i djece koji su zbog ratnih strahota, neimaštine i progona osuđeni na izbjeglištvo odnosno prvo na posvemašnju neizvjesnost. EU dakako mora reagirati na ove strahote i mora reagirati i na više različitih načina. Kao što smo već čuli i od mojih prethodnika dakle u okviru raspoloživih instrumenata i mehanizama od kojih je naravno ova združena humanitarna operacija "TRITON" tek tek jedna. I RH u tom kontekstu doista je pokazala i mora pokazati i pokazuje solidarnost i osjetljivost s najranjivijima i s najnezaštićenijima ako ni zbog čega, a onda doista zbog onoga o čemu smo već i razgovarali danas, odnosno zbog svoje recentne povijesti i iskustva rata i ratnih stradanja i mnogih naših sugrađanki i sugrađana koji su također morali napustiti svoje domove. šefovi država i vlada koji su se na travanjskom izvanrednom samitu sastali u Bruxellesu odlučili su kako mediteran ne smije biti grobnicom i akcije koje u tom kontekstu države članice i institucije i agencije EU poduzimaju moraju u prvom redu biti usmjerene ka prevenciji daljnjih stradavanja i ka spašavanju ljudskih života. U tom su kontekstu utrostručena sredstva za spašavanje emigranata i za učinkovit nadzor granice, odnosno za misije Frontexa i to na ukupno 120 milijuna eura. Smatram važnim napomenuti kako je posve jasno da ni "TRITON" niti bilo koja druga humanitarna operacija na Sredozemlju, kako niti sredstava uložena u nadzor granice EU ne mogu biti i nisu dostatna za jedno dugoročno rješavanje problema migranata, a posebice za rješavanje problema o kojemu smo maloprije čuli a to je krijumčarenje ljudi, to su ilegalne migracije i to su ilegalni prelasci granica i zapravo kriminalne aktivnosti koje su s tim povezane. I zato smatram da politika EU moraju na srednji i na dulji rok inzistirati na održivosti i na onome što nam je isto tako prioritet, znači na ulaganjima u postizanje i održavanje političke i ekonomske stabilnosti zemalja pogođenih ratnim stradanjima ili u postratnom periodu. I ključne su riječi pri tome i ono što smo i danas već čuli a to su međunarodna solidarnost i odgovornost i to ne samo odgovornost za ono što se događa unutar granica EU, smatram da granice EU ne smiju postati apsolutno nepropusne za ljude koji bježe od smrti. Dakle Europa ne smije postati utvrda u kojoj najranjiviji i ljudi bez nade i oni koji apsolutno zapravo više nemaju što izgubiti osim vlastita života nemaju pristupa i to bi bila politika kakvu ne bih mogla podržati. I zato se zalažem, a na tom tragu je i politika EU to je pristup koji uključuje multidisciplinarnost znači onaj u kojemu važnu ulogu igra razvojna pomoć EU koja adresira uzroke konflikata, ne stabilnosti i prevenira ih koliko je to moguće. I za to se na sreću zalažu i najodgovorniji politički predstavnici na razini EU. Smatram također važnim podcrtati potrebu solidarnog pristupa među državama članicama EU i dodjeljivanje naravno više sredstava onim članicama koje su prve na udaru migranata onima koji ih prve prihvaćaju. Potrebno je tako razmotriti mehanizme koji će tim državama omogućiti da djeluju u skladu s prioritetima i politikama Unije kako bi se spasili ljudski životi i naravno zamjetno više sredstava namijeniti očuvanju stabilnosti i sigurnosti na južnim granicama EU. Taj je napor potreban, on mora imati svoju pravu mjeru i smatram da se u tom smislu borba protiv sigurnosnih rizika na odgovarajući način mora uskladiti s naporima za rješavanjem humanitarne krize jer smo doista svjesni medijskih napisa i tenzija koje su prisutne, a odnose se na prisutnost pripadnika terorističkih skupina među migrantima na brodovima koji su danas na Sredozemlju. Takvi su rizici mogući ali su oni sasvim sigurno predvidivi i mogu se suzbiti ranom intervencijom. Smatram da ne smijemo dopustiti da si zbog takvih mogućih problema žrtvuju ljudski životi i oni koji u EU kao prostoru stabilnosti traže spas od užasa rata. Naravno pozdravljam i podržavam odluku da RH brodom Hrvatske ratne mornarice Andrija Mohorovičić sudjeluje u združenoj humanitarnoj operaciji i smatram da spasimo li ovim angažmanom ma jedan ljudi život, napravili smo jako mnogo. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. I završno zamjenica ministra obrane. Izvolite zamjenice.

jednako tako želim samo odgovoriti na neka od pitanja koja su se u vašim raspravama pojavila. U trenutku upućivanja prijedloga odluke u Hrvatski sabor u prijedlogu je napisano da neće biti potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu RH što je točno. A u trenutku kada smo upućivali ovaj prijedlog bilo je ja ću tako reći neozbiljno tražiti da najprije Vlada odobri iz proračunskih sredstava novac, a nismo znali da li će ovaj hrvatski Dom usvojiti naš prijedlog odluke. To je jedini razlog zbog kojeg se nismo upuštali u špekulaciju špekulaciju o tome nego smo sve podredili tome da upravo na današnji dan Vlada RH je donijela odluku o pokriću troškova, dijela troškova za operaciju u iznosu od 11,2 milijuna kuna kako je predsjednik saborskog Odbora za obranu i rekao iz proračunske zalihe za 2015.godinu. Znači imali smo opciju da li će Vlada unaprijed da daje novac za nešto što još uvijek u Hrvatskom saboru nije bilo na raspravi, nije se o tome ništa čulo. Prema tome pribjegli smo samo ovoj mogućnosti. Ni u kom trenutku ne želimo uopće sakriti iznos novca koji će biti potreban samim tim što smo se obvezali ovom Hrvatskom Hrvatskom saboru podnijeti izvješće do kraja godine koliko će novca biti utrošeno. Procjena naša je iznos koji sam vam rekla, on može biti veći i manji, ali ono što vam želim napomenuti, a to je da će EU dio

pokriće negdje oko 1,5 možda čak i više milijuna eura za dio ovisno o tome koliko će nam biti troškovi na samom licu mjesta u vremenu do tri mjeseca u trenutku kada će Hrvatska odlučiti da li će naši pripadnici ostati puna tri mjeseca ili nešto manje. Što se Što se vašeg pitanja tiče, da li su baš pripadnici oružanih snaga ti koji idu u humanitarne operacije, odgovor je da. Idu u humanitarne operacije u našem primjeru riječ je o tome da su pripadnici Oružanih snaga Hrvatske ratne mornarice, ovom slučaju je ovdje riječ o brodu Andrija Mohorovičić koji je ujedno i u sastavu Obalne straže RH. znači obalna straža je sastavni dio Hrvatske ratne mornarice i to je samo razlog što smo smo naglasili ono što je primarno u odnosu na ono što je sekundarno znači to je rješenje koje RH ima da je obalna straža sastavni dio Hrvatske mornarice, a to je osnovni zadatak obalne straže. Špekulacije o tome koliko je netko platio ili nije platio za to da se ukrca na taj brod i sa neizvjesnošću gdje će završiti, da li je on bogat ili manje bogat, mislim da unjih uopće ne trebamo ulaziti. Znači primarna stvar je u tom da smo se mi opredijelili kao što je kolegica rekla za ono što je solidarnost, a to je u ovom trenutku stvarno solidarnost jer mislim da nema potrebe svima ovdje naglašavati da je i RH, a neki od saborskih zastupnika su to rekli bila u poziciji da traži pomoć drugih i bez obzira što su plavci bili, kako ste vi rekli, pozitivni ili negativni. Ne smijemo zaboraviti da su pripadnici UN-a i na teritoriju RH izgubili svoje život razgraničavajući liniju između neprijatelja u našem teritoriju, prema tome mislim da je i međunarodna zajednica bez obzira na to i na primjeru Hrvatske definitivno pokazala solidarnost i sada je vrijeme da Hrvatska nikada nije okrenula leđa kada je to trebalo učiniti pa mislim da je to razlog zašto se jednako tako sada uključujemo u ovu humanitarnu operaciju. Evo hvala lijepa.

tako, koja dolazi u Hrvatski sabor mora imati ocjenu izvor sredstava potrebnih za njezino provođenje pa tako i ovaj prijedlog odluke koje danas je li tako pred nama saborskim zastupnicima. I ne može biti obrazloženje da Vlada nije htjela prije nego što Sabor donese Odluku odobriti sredstva. Ionako ih je odobrila prije nego što smo mi donijeli odluku. Odluka nije ni danas donesena da ćemo odobriti slanje pripadnika Oružanih snaga u ovu operaciju nego će ona biti donesena tek u petak. Dakle ovo je samo jedna dobronamjerna primjedba da ubuduće kada nam dolaze ovakvi i slični zahtjevi i zakonski prijedlozi mora biti točna procjena koliko će to koštati državni proračun. ovdje vidimo da će biti značajnih sredstava je li tako za državni proračun i dobro je da je to iz proračunske rezerve da nije na trošak i onako limitiranih sredstava Ministarstva obrane jer bi negdje morali kresati nekom nešto oduzeti da bi osigurali sredstva za provođenje ove operacije. Hvala.